Zaključujem raspravu i glasat ćemo kada se steknu

Gordan (HDZ)** Prijedlog odluke o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 77. stavka 1. Zakona o radu.

na temelju Članka 210. Poslovnika Hrvatskog sabora. Želi li predstavnica predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Gospođa Marija Jelkovac, predsjednica Odbora za zakonodavstvo. Molim? I sada prije toga stanka, da. Izvolite

koji traži tumačenje da li radnici koji imaju pravo na beneficirani radni staž imaju pravo i na 5 tjedana godišnjeg odmora, a ne 4 jer je Člankom 77. Zakona o radu određeno da radnici koji rade ne osobito štetnim radnim mjestima i za zdravlje i radnu sposobnost znači štetnim radnim mjestima imaju pravo na 5 tjedana godišnjeg, a sam zakon pojednostavljeno rečeno o beneficiranom radom stažu upravo tako definira tko ima pravo na beneficirani radni staž. No, radnici kojima je Vlada jel silno se brinući za njihovu egzistenciju dodijelila beneficirani beneficirani radni staž smatra da oni nemaju zapravo pravo na još 5 dana godišnjeg. Ovdje su dali objašnjenje da niti ne žele tumačiti zakon. Znači ne samo da oni ne misle da radnici koji rade na temperaturama od 40 stupnjeva u vrlo teškim uvjetima bi trebali imati zapravo pravo na 5 dana godišnjeg više i to su iz odbili ljudi koji 3 dana u tjednu rade, da se razumijemo svaki tjedan imaju 2 dana godišnjeg u odnosu na njih više. Nego oni smatraju da niti nije potrebno vjerodostojno tumačiti i sad ću vam ovdje objasniti zašto tvrde da je to sve jasno, ali sama činjenica da radnici pitaju valjda bi bila, trebala biti dovoljna da se to vjerodostojno tumači. A da stvar bude još gora obrazloženje samog Odbora za rad i Vlade nije identično. Tako da je sasvim jasno da je potrebno vjerodostojno tumačiti jer dok Vlada upućuje na neki Članak 64. stavak 1. …/Upadica: Hvala gospođo Peović./… Odbor za rad ima sasvim drugo tumačenje, vidjet ćete i sami. U ime predlagatelja predsjednica odbora gospođa Jelkovac uzet će riječ sada, uvodnu riječ. Izvolite. Odbora za zakonodavstvo naravno. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege, dozvolite mi da kao predsjednica Odbora za zakonodavstvo podnesem izvješće o Prijedlogu Odluke o nedavanju vjerodostojnog tumačenja Članka 77. stavka 1. Zakona o radu koji je podnijela naša kolegica zastupnica Katarina Peović. Odbor za zakonodavstvo je na svojoj 99. sjednici održanoj 29. ožujka 2023. godine raspravljalo o prijedlogu za davanje vjerodostojnog tumačenja Članka 77. stavak 1. Zakona o radu koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela podnijela dr.sc. Katarina Peović zastupnica u Hrvatskom saboru aktom od 22. veljače 2023. godine. Odbor za razmotrio i mišljenje Vlade RH od 22. ožujka 2023. godine kojim se ocjenjuje da nema potrebe za davanjem vjerodostojnog tumačenja Članka 77. stavka 1. Zakona o radu jer se radi o zakonskoj normi koja je jasna i u njezinoj primjeni nema osnova za pogrešno tumačenje u praksi. Također na radnika koji radi na poslovima na kojima ga uz primjenu mjera zaštite na radu nije moguće zaštititi od štetnih utjecaja primjenjuju se odredbe članka 64. stavka 1. i 2. Zakona o radu prema kojima se tom radniku radno vrijeme skraćuje razmjerno štetnom utjecaju uvjeta rada na zdravlje i radnu sposobnost. Nadalje, odbor je razmotrio i mišljenje matičnog radnog tijela Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo od 23. ožujka 2023. godine koji smatra da navedeni prijedlog nije osnovan jer radnici koji ade na osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima imaju tzv. beneficirani radni staž i za te radnike može se kolektivnim ugovorom ili Pravilnikom o radu ugovoriti i veći broj dana godišnjeg odmora. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova 6 glasova za, 1 glas protiv i 2 glasa suzdržana utvrdio da prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja nije osnovan, te predlaže Hrvatskom saboru da donese odluku o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 77. stavka 1. Zakona o radu koji je prilog izvješća i čini njegov sastavni dio. Prijedlog odluke je obrazložen sljedećim obrazloženjem. Odredba članka 77. stavka 1. Zakona o radu nedvojbeno određuje kako pravo na godišnji odmor ima radnik za svaku kalendarsku godinu u trajanju od najmanje 4 tjedna, a u trajanju od najmanje 5 tjedana ima samo maloljetnik i radnik koji radi na poslovima na kojima uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja. Trajanje godišnjeg odmora duže od propisanog kao i broj radnih dana koji se uračunavaju u godišnji odmor mogu se utvrditi kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između Radničkog vijeća i poslodavca, Pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, tako da nema dvojbi oko primjene navedene odredbe u praksi. Sukladno navedenom nema potrebe za davanjem vjerodostojnog tumačenje navedene odredbe. Hvala. Hvala i vama. Gospođa Peović prva replika. **Peović, Katarina (RF)** Kolegice Jelkovac ja ću vam sad pročitati kako glasi članak Zakona o radu, a kako ovaj o beneficiranom radnom stažu. Znači radnik ostvaruje pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem sukladno odredbi zakona osiguranici zaposleni na osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima imaju pravo na beneficirani staž kao što imaju pravo na pet tjedana oni koji rade na poslovima, citiram: „na kojima uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu nije moguće zaštiti radnika od štetnih utjecaja“. Znači gotovo identične definicije, ali ne želite dati vjerodostojno tumačenje koje bi reklo, oni koji imaju beneficirani radni staž imaju i pet tjedana godišnjeg. Upozorit ću vas i da zakon, da se zakon pročitao sasvim drugačije Odbor za rad i sama Vlada. Znači Odbor za rad upućuje na jedno, Vlada upućuje na drugo. Već to zapravo govori da biste mogli barem dati … …/Upadica Radin: Hvala./… … da se vjerodostojno tumači ako se ni ne slažete sa ovim vjerodostojnim tumačenjem. Hvala lijepo poštovani predsjedavajući. Poštovana kolegice, dakle ako ste pročitali odredbe koje govore, odredbe Poslovnika koje govore o institutu vjerodostojnog tumačenja onda bi vam trebalo biti jasno, a o tome smo razgovarali na samom odboru čija ste potpredsjednica, Odboru za zakonodavstvo da ovdje nema mjesta za vjerodostojno tumačenje. To je institut koji ne služi za to da mi odredbe mijenjamo nego služi isključivo i primjenjuje se restriktivno onda kada je odredba toliko nejasna da se ne zna na koji način ju primijenit u praksi. Jednostavno je nejasna i dolazi do različitog tumačenja u primjeni u praksi. U ovoj situaciji odredbe članka 77. stavka 1. to nije slučaj. Odredba je jasna, nema nikakve dvojbene primjene u praksi i nema nikakve nejasnoće oko primjene odredbe. To što vi želite … …/Upadica Radin: Hvala./… … je legitimno, ali nije način vjerodostojnog tumačenja da mijenjate odredbu.

da vjerodostojno tumačenje, onda bi minimum bio da ga date. Ukoliko ste pročitali odgovor Vlade on je potpuno drugačiji od odgovora Odbora za zakonodavstvo. Znači već u njihovim odgovorima vidite da stvar nije jednostavna i nije jasna. Znači Odbor za rad kaže da se kolektivnim ugovorima to uređuje, a Vlada kaže da se poziva na članak 64. koji nema nikakve veze sa godišnjim odmorima … …/Upadica Radin: Hvala./… … nego radnim vremenom. Gospođa Jelkovac također traži povredu Poslovnika. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedavajući. Sada tražim u ulozi zastupnice povredu Poslovnika članka 238. zato što kolegica Peović iznosi neistine i vrijeđa me na taj način. Dakle, ja zaista ne želim povrijediti pravo ni jednog radnika u Republici Hrvatskoj, ali vam pokušavam pojasniti da institut vjerodostojnog tumačenja ne služi zato da mi kroz taj institut mijenjamo odredbu zakona na način da ona glasi kako mi to želimo.

Hvala vam potpredsjedniče. mišljenje ministarstva i Vlade nisu usklađena. Ona su ista, samo ih treba pročitati. Ona su sadržajno ista. Meni je žao što zastupnica Peović pogrješno

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora. Zaista replika, ali replika je na temu slijedeću, dakle institut vjerodostojnog tumačenja je jasno o čemu je riječ. E sad, ja moram priznati osobno imam uvijek malu zadršku prema institutu vjerodostojnog tumačenja jer ne bih voljela da se to pretvori u nekakve izmjene i dopune zakona. Izmjene i dopune zakona imaju svoju proceduru i svoj način i osobno sam stava i mišljenja ako postoji problem u provedbi nekog zakona, ako postoji problem da se vjerodostojno tumači jer se različito provodi zakon, da onda trebamo koristiti instrument i ić u izmjenu i dopunu zakona kojim bi to bilo jasno, dakle mislim da smo na taj način razgovarali na Odboru za zakonodavstvo jer se u praksi ne bi smjelo dovesti da ovaj sabor sebi uzme ingerenciju veću nego što je jer izmjene i dopune zakona idu i kroz proceduru i javnog savjetovanja i javne rasprave i sve ostalo, a vjerodostojno tumačenje je naše naše vjerodostojno tumačenje u trenutku što mislimo, što mislite o tome kao predsjednica? **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Izvolite odgovor. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovana kolegice, evo upravo ste i vi na tragu onog što sam ja pojasnila kolegici Peović koja je podnositeljica ovog zahtjeva, ponovno rekli da ovaj institut nije način kako mijenjati odredbu zakona, dakle kolegica može biti ovlašteni predlagatelj izmjena i dopuna Zakona o radu i to je njeno legitimno pravo, ali kroz institut vjerodostojnog tumačenja ovdje nema mjesta za davanje tumačenja, odredba je jasna, dakle i cijeli ovaj članak treba promatrati i st. 1. i st. 2., kolektivnim ugovorom se može dati radnicima pravo na godišnji odmor duži od 4 tjedna, to je samo onaj zakonski minimum koji određuje st. 1.. Što se tiče ovog što želi kolegica Peović za radnike koji rade u otežanim uvjetima rada, to je nešto što se može propisivati kolektivnim ugovorom, znači i 5 tjedana i više od toga, to je legitimno da se sindikat dogovori sa poslodavcem. **Radin, Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovana kolegice Jelkovac, pa evo na tragu i kolegice Mrak-Taritaš koja je u biti objasnila da nema potrebe za vjerodostojnim tumačenjem ovoga članka jel je on u praksi vrlo jasan i ne samo da ne bi htio da se politizira ova tema jel stvarno nema potrebe za tim i postoje drugi načini izmjena i dopuna zakona ukoliko netko to želi. dakle imamo i čl. 77. st. 1. i čl. 64. st. 1. i 2., ali imamo i posebne propise, dakle poput Zakona o protuminskom djelovanju, Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji propisuju vezano upravo za takve slučajeve kako i na koji način se regulira i skraćeno vrijeme, ali isto tako i što ste rekli i kako se i kroz kolektivne ugovore takvim radnicima daju dodatni dani godišnjeg odmora koji kasnije iznose i više od 5 tjedana koji su propisani u Zakonu o radu, prema tome vrlo jasno je sve napisano. (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani kolega, u pravu ste, dakle kolegica ovdje inzistira i rekla je kako je to nejasno vođi sindikata u Uljaniku. Dakle ja smatram da nije samo Uljanik taj gdje radnici imaju otežane uvjete rada, dakle mi smo ovaj svjedoci da su brojna zanimanja gdje postoje otežani uvjeti rada, ali isto kao što ste naveli postoje i posebni zakoni kojima se uređuju onda takove situacije. Kod ovih otežanih uvjeta rada postoji jedna posebna procedura kako se to utvrđuje itd., postoje povjerenstva koja ocjenjuju i štetne utjecaje na radnika itd., tako da ovdje kod ove odredbe čl. 77. Zakona o radu koji je opći propis, on daje samo okvir, nema zaista mjesta za vjerodostojno tumačenje, odredba je sasvim jasna i nema nikakvih problema kod tumačenja odredbe i primjene odredbe u praksi. Majda (HDZ)** Hvala vam potpredsjedniče. Poštovana gđo. Jelkovac, ja smatram da ovdje treba još jedanput posebno naglasiti da radnici koji rade na štetnim poslovima, ali im se istodobno radno vrijeme ne skraćuje, da ostvaruju dodatne dane godišnjeg odmora, a koji se u pravilu utvrđuje kolektivnim ugovorom, to je jako bitna stvar. Takvi radnici ostvaruju i više od 5 tjedana godišnjeg odmora. Prema tome još jednom ću ponoviti da poštovana zastupnica Peović potpuno ne znajući i pogriješno povezuje odnosno upućuje Zakon o radu na Zakon o o beneficiranom radnom stažu, a tu naglašavam i slijedeću činjenicu da poštovana gđa. Peović ne zna da ukoliko su kumulativno ispunjena dva uvjeta, a to je da radnik radi na štetnim poslovima, a ujedno i to da se radno vrijeme skraćuje razmjerno štetnom utjecaju …/Upadica Radin: Hvala, vrijeme/… da u tom slučaju se sa 4 tjedna se produžuje 5, međutim mora postojati element kumulativnosti. **Radin, Furio Hvala lijepa. Pa kolegice sve ste dobro obrazložili, dakle ja bih samo navela da je kolegica Peović ovdje upotrijebila pogrešnu pravnu logiku povezujući dvije razli…, dvije odredbe, dva različita propisa. Dakle ono što ona želi postići to ne, nelegitimno samo je pogrešan način koji je ona izabrala, dakle vjerodostojno tumačenje čl. 77. kao općeg propisa Zakona o radu nije način kako postići ono što ona želi postići, to je, ona ima pravo taj prijedlog kroz izmjene i dopune Zakona o radu proslijedit ovdje HS, pa ćemo o tome raspravljati i odlučivati, ali ne kroz vjerodostojno tumačenje koje je jedan poseban institut koji se primjenjuje izuzetno restriktivno i rijetko onda rijetko onda kada za to zaista postoji opravdani razlog da je odredba toliko nejasna da ju se u praksi uopće ne može konzumirati, tako da zaista ovdje nema takvog razloga i zato smo odbili davanje vjerodostojnog tumačenja. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, nemate

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo HS-a na 34. sjednici održanoj 23. ožujka '23.g. raspravio je Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja čl. 77. st. 1. Zakona o radu koji je predsjedniku HS-a podnijela

da je Prijedlog za davanje vjerodostojnog tumačenja čl. 77. st. 1. Zakona o radu neosnovan te da ne postoji potreba za davanje vjerodostojnog tumačenja. Odredba čl. 77. st. 1. Zakona o radu glasi trajanje godišnjeg odmora čl. 77. kaže ovako „Radnik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na godišnji odmor od najmanje četri tjedna, a maloljetnik i radnik koji radi na poslovima na kojima uz uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja u trajanju od najmanje pet tjedana“, znači to nije sporno. Odredba čl. 1. st. 1. točka 1. Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem glasi čl. 1. „Osobe koje ostvaruju pravo iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti prema odredbama općeg propisa o mirovinskom osiguranju i prema odredbama ovog zakona su: osiguranici zaposleni na osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima, predmet vjerodostojnog tumačenja te zakonske odredbe jest utvrđivanje prava na najmanje pet tjedana godišnjeg odmora za radnike zaposlene na osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima.“ E sad obrazloženje, dvojbi oko postojanja prava na godišnji odmor na najmanje pet tjedana za radnika koji radi na poslovima na kojima uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu nije moguće zaštititi od štetnih utjecaja sukladno Zakonu o radu, većina članova odbora drži da je Zakon o radu opći propis kojim je utvrđena donja granica prava. Kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu utvrđuje se broj dana godišnjeg odmora s obzirom na intenzitet štetnosti poslova i njegovog utjecaja na zdravlje radnika te se za radnike koji rade na tim radnim mjestima može ugovoriti i veći broj dana godišnjeg odmora, što između ostalog kaže i st. 2. tog istog zakona članka i istog zakona. Posebnim propisima kao što je Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem staž se računa s povećanim trajanjem i snižava dobna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu na način i pod uvjetima propisanim zakonom. Radnici na takvim radnim mjestima imaju tzv. beneficirani radni staž i na njih se ne odnosi odredba o pravu na godišnji odmor od najmanje pet tjedana. Pravo na godišnji odmor najmanje pet tjedana odnosi se na radnike koji rade na poslovima na kojima uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja, a koji rade u skraćenom radnom vremenu sukladno čl. 64. Zakona o radu. Slijedom navedenog odbor je zauzeo stajalište da ne postoji potreba za davanje vjerodostojnog tumačenja čl. 77. st. 1. Zakona o radu. Hvala lijepa. Budući da ja nisam imao i nemam ovdje nikakav odbor onda prije da pitam dal postoji još neki drugi odbor koji nije naveden i koji? Ne, hvala vam lijepa. Otvaram raspravu. Gospodin Hajdaš Dončić Klub zastupnika SDP-a. Izvolite. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Cijenjene kolegice i kolege. Dakle, ovdje se postavlja pitanje tumačenja vjerodostojno da ili ne, dakle iz materijala koje je cijenjena zastupnica Katarina Peović podnijela na inicijativu reći ću s terena dakle kažu da u primjeni postoje različita tumačenja vezane za dio odredbe koja glasi i radnik koji radi na poslovima na kojima uz primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu nije moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja u trajanju najmanje pet a praksa pokazuje da prema tumačenju poslodavaca radnik koji ostvaruje pravo iz Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem ne ostvaruje pravo na pet tjedana godišnjeg odmora, iako u članku zakona jedan stoji da osobe koje ostvaruju pravo iz obaveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti prema odredbama općeg propisa o mirovinskom osiguranju i prema odredbama ovog zakona su: osiguranici zaposleni na osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima, što bi značilo da radnik ostvaruje pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem sukladno odredbi zakona koje su obuhvaćeni osiguranici i zaposlene osobe te teškim i za zdravlje radnu sposobnost štetnim radnim mjestima oni ostvaruju pravo na pet tjedana godišnjeg odmora što je zapravo zbunjujuće generalno. I ako mi promatramo da bi zakon da se izrazim … terminologiji trebao bit uredba koja mora bit jasna onda vam svatko na nižoj razini zapravo tumači kroz neke direktive koje mogu biti ovako i onako. I mislim ako je Sabor da tako kažemo onaj koji donosi zakone, dakle ja ne vidim problem ne ulazim sad tu u različita tumačenja da Odbor za zakonodavstvo to nije mogao istumačit il prokomentirat. Hvala.

Da hvala. Mislim ono mi smo ovdje u Saboru zato što postoji neki poslovnik po kojem radimo u tom poslovniku postoji institut vjerodostojnog tumačenja zakona. Ako radnici imaju problema s tumačenjem zakona oni se često i obraćaju Vladi da se razumijemo i Vlada nekad njima daje obrazloženje u ovom slučaju nisu dobili obrazloženje. Šta im je preostalo? Mislim šta da rade? Radnici u Uljaniku ne znaju da li imaju pravo ili nemaju pravo da se razumijemo i ajmo bit sasvim iskreni i otvoreni do kraja, na bijednih pet dodatnih dana godišnjeg odmora i to traže od nas ovdje koji radimo tri dana u tjednu. Znači stvarno minimum bi bio da samo tumačimo, da kažemo ok ovaj zakon se treba ovako i onako protumačiti. Mi se ne moramo slagati jedni s drugima, ali stvarno je odredba vrlo nejasna u smislu da imate tumačenje koje je sad pročitano koje kaže da radnici koji rade na osobito štetnim radnim mjestima imaju pravo na beneficirani radni staž, a istovremeno nije jasno iako je u zakonu taj Članak 77. vrlo sličan imaju li ili nemaju pravo na dodatan tjedan godišnjeg odmora. Da se mene pita, ali ja nisam davala vjerodostojno tumačenje to je naš prijedlog bio, ali mogli ste dati i vi svoje. Znači Odbor za zakonodavstvo je mogla dati svoje obrazloženje, ali nama, znači meni i radnicima bi bilo sasvim logično i iz tog zakonskog članka proizlazilo da svi koji imaju beneficirani radni staž imaju još 5 bijednih dana godišnjeg odmora. Da se razumijemo Hrvati rade više od prosjeka Europe što god ono liberalna tržišna fundamentalistička ono linija promovirala u Hrvatskoj znači činjenice su takve, ono ko što su Grcima govorili da su lijeni jel. Mislim te fame ono nisu najčešće točne ako gledamo iz pozicije statistike radnici rade 39 sati, prosjek Europe je 37,5. Znači mi radimo više sati. I ne vidim stvarno problem zašto ne bi tumačenje bilo da se oni koji imaju pravo na beneficirani radni staž imaju pravo i na 5 tjedana godišnjeg odmora. To zbilja nije ne znam kako puno. Mislim da je radnika koji imaju beneficirani radni stan ima negdje 35 tisuća, znači to nije velika brojka, ali pazite mi ovdje govorimo o zavarivačima u Uljaniku koji rade u uvjetima koji su nama ovdje nezamislivi. Znači ljudi koji rade na 40 stupnjeva, koji zato imaju beneficirani radni staž zato što oni ne mogu primjenom zaštite na radu osigurati svoje zdravlje, oni uistinu se razbolijevaju. Bilo bi zbilja logično da imaju još jedan tjedan godišnjeg jel više. Ali u praksi nije tako, često nemaju taj jedan tjedan godišnjeg. I ono što bi bio minimum je da mi ovdje u saboru im pružimo objašnjenje ako nemaju zašto nemaju. Zašto nemaju? Zašto nemaju ti radnici ako Vlada misli da nemaju pravo zašto nemaju? Ono što je, mislim poražavajuće je da je zapravo i samo obrazloženje Odbora za rad i Odbora za zakonodavstvo i Vlade do te mjere nekonzistentno da i ta obrazloženja upućuju na to da bi trebalo tumačiti taj Zakon o radu. Možda ga se treba i mijenjati. Taj članak možda treba i mijenja, možda ga treba precizirati, ali trebamo se dogovoriti oko toga što zapravo taj 5 tjedan znači. Naime, Odbor za rad mislim da je dao mišljenje koje moram priznati nije mu baš na čast, puno lošije je čak i od Vlade, a to je da se upućuju radnici na kolektivno pregovaranje. Znači da kolektivnim pregovaranjem dobiju i izbore se za 5 tjedana godišnjeg. Zakon o radu mora propisati minimum koji mora biti univerzalan za sve. Pozivati na kolektivno pregovaranje u zemlji gdje je 40% premreženosti kolektivnim ugovorima, a nekakav ideal recimo europski 80%, a u privatnom sektoru je još manje 20% je stvarno moram priznati cinično, to nam nije za na čast uistinu. Vlada je pak u svojem obrazloženju opet rekli su ne treba, vrlo jasan članak ne treba tumačiti, ali pazi šta oni kažu. Oni kažu oni se pozivaju na Članak 64. stavak 1. i 2. koji se zapravo odnosi na radno vrijeme. I tamo se kaže da se radno vrijeme skraćuje s obzirom na to kolike su te, koliko su ti radni uvjeti štetni. I onda tu imamo znači skraćivanje radnog vremena. Ali pazite, pa to je tek mislim zakompliciralo cijelu stvar. Jel to daje odgovor na pitanje jel ti radnici imaju pravo na 5 tjedana ili nemaju? Nije, zapravo nije. Zapravo je uputilo da taj članak zakona je nejasan i da ga treba objasniti jer ako se Vlada ne slaže s ovim našim obrazloženjem da svi koji imaju beneficirani radni staž imaju i 5 tjedana godišnjeg onda to treba objasniti jer u zakonu kolokvijalno rečeno jel o beneficiranom radnom stažu i ovom opisu 5 tjedana tko ima pravo u Zakonu o radu je identično obrazloženje. Znači oni koji imaju beneficirani radni staž su oni koji rade na teškim radnim uvjetima. U Zakonu o radu oni koji imaju pravo na 5 tjedana godišnjeg su oni koji rade u teškim radnim uvjetima. Znači vrlo je slično. Znači stvari su dosta nejasne. Po mojem bilo bi logično da se radnicima koji imaju beneficirani radni staž, netko je rekao pa dobro onda će i balerine jel imati 5 tjedana godišnjeg, pa zašto ne bi balerine imale 5 tjedana godišnjeg. Mislim stvarno to jesu poslovi koji su vrlo teški i koji zato i s razlogom imaju beneficirani radni staž. Netko je rekao imamo puno onih koji imaju beneficirani radni staž, pa nemamo baš. Znači 35 tisuća radnika nije baš nekakva brojka koja je zabrinjavajuća, a kažem ako sve drugo izuzmemo činjenica da hrvatski radnik radi značajno više sati od radnika u EU znači u prosjeku daje naslutiti da bi to trebali, malo opuštenije prema tome tko ima pravo 5 tjedana. Ovo nisam uputila u proceduru kao ja zastupnica. Uputila sam u proceduru zbog Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske koji uistinu nije imao odgovor na ovo pitanje. U Uljaniku

u ovom visokom domu nažalost ili im se uopće uskratilo jel da im se uopće da tumačenje, da ih se uopće znači izađe u susret sa njihovim, ili se izašlo sa u podtekstu sa obrazloženjem koje zapravo samo upućuje na to da se treba protumačiti taj zakonski članak. I mogu se složiti kolegice Mrak Taritaš da možda treba mijenjati članak zakona. Sve stoji. Ali ako imamo Poslovnik koji omogućava vjerodostojno tumačenje na koje su se radnici pozvali, pa mislim nekako nije mi se činilo da ih to treba uskratiti. Čini mi se da treba i sad smo ovdje upozorili da je stvar nejasna, pa možda će se ipak onda ići u izmjene koje će biti jasnije. Bojim se opet kakve će te izmjene jer jer očito je u tom obrazloženju da zakonodavac ne misli da su svi radnici koji imaju beneficirani radni staž zaslužili 5 tjedana odmora što opet upućuje da ono izmjene ne bi s njihove strane išle na korist radnicima. Ali onda jesu stvari mislim tako da kažem jasne jer opet ponavljam Zakon o radu mora definirati minimum pravnih, radno pravnih karakteristika znači prava koju imaju svi radnici, ne možemo ih tjerati da se oni izbore, ajde ti se izbori za 5 tjedana, mislim naravno kolektivno pregovaranje pozdravljamo, ali Zakon o radu mora donijeti te minimalne kriterije koje svi moraju imati. Kažem, bojim se da su radnici ovako na ovaj način dobili jedan, jednu pljusku nazad zajedno sa mnom što smo se uopće drznuli dignuti glas i pitati okej šta vi mislite o ovom članku zakona iako u poslovniku postoji znači ta, taj institut vjerodostojnog tumačenja i dok taj institut vjerodostojnog tumačenja postoji, a trebao bi postojati jer zakon ne bi ovdje morali komentirati i zapravo o njime raspravljati, raspravlja se o svemu i svačemu, svakakve se banalnosti s ove govornice čuju na svakodnevnoj bazi, ali kada dođe neko sa pitanjem možemo li vjerodostojno protumačiti zakon dobijemo zapravo šamar nazad jel, tako da radnicima ostaje izgleda samo ulica i štrajk i to se potvrđuje

Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolege i kolegice, dakle Klub HDZ-a podržava prijedlog odluke o nedavanju vjerodostojnog tumačenja čl. 77. st. 1. ZOR-a odnosno Zakona o radu Odbora za zakonodavstvo koji je maloprije izložila i predsjednica tog odbora gđa. Jelkovac. Ja bih ovdje voljela pojasniti zaista o čemu se radi i što to poštovana kolegica Katarina Peović ustvari želi kad kaže da se treba vjerodostojno protumačiti čl. 77.. Dakle ona ustvari želi da ljudi koji imaju beneficirani radni staž odnosno preciznije staž sa osiguranje…, osiguranja s povećanim trajanjem da ostvaruju i pravo na 5 tjedana godišnjeg odmora koje je propisano ZOR-om, a ne na 4, ona nažalost ne zna da ZOR mogućnost povoljnijega određivanja minimalnog broja dana godišnjeg odmora dakle 5 tjedana, a ne 4 kao za sve ostale radnike, se određuje za određenu kategoriju radnika ako su ujedno i istodobno ispunjena dva uvjeta, dakle govorimo o kriteriju kumulativnosti. Koji su to kriteriji? Prvi od njih ili jedan od njih je taj da radnik radi na štetnim poslovima, dakle na poslovima na kojima uz primjenu svih zaštitnih zdravstvenih mjera i sigurnosti nije svejedno moguće zaštititi radnika od štetnih utjecaja. Drugi uvjet jest da se u skladu sa posebnim propisom radno vrijeme skraćuje razmjerno štetnom utjecaju uvjeta rada na zdravlje i na radnu sposobnost radnika, a sve prema čl. 64. ZOR-a, još jedanput naglašavam na kriterij kumulativnosti odnosno istodobnosti. Osim toga moram naglasiti da radnici koji rade na štetnim poslovima, ali im se radno vrijeme ne skraćuje, da ostvaruju dodatne dane dane godišnjega odmora koji se u pravilu utvrđuju kolektivnim ugovorima i takvi radnici uz ugovorene kriterije uvećanja broja dana godišnjeg odmora ostvaruju i više od 5 tjedana godišnjeg odmora. Naglašavam da poštovana zastupnica Peović potpuno pogrješno i ne znajući smatra da čl. 77. ZOR-a Zakona o radu upućuje na Zakon o beneficiranom radnom stažu odnosno na Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem koji pak uređuje potpuno drugačiju materiju, ja ću podsjetiti koju materiju, kome, kako i zašto se staž osiguranja s povećanim trajanjem osigurava osigurava i kome se to snižava dobna granica za stjecanje prava na starosnu mirovinu, dakle govorimo ustvari o potpuno dvije različite materije. Također ono što je poštovana zastupnica Peović ovdje iznimno netočno i lažno kazala jest to da mišljenja Vlade RH i Ministarstva rada i mirovinskog sustava da su oni u nesuglasju. To nije točno i da je poštovana zastupnica pročitala zaista te dokumente onda bi vidjela da su oni sadržajno usuglašeni, međutim ona to nije učinila i onda ovdje imamo lažne iskaze odnosno lažne govore od poštovane zastupnice koja bi mogla izbjeći samo da čita mišljenja koja su uputila i Vlada i ministarstvo. Ono što također želim naglasiti da je Klub HDZ-a mišljenja da zaista nema potrebe za davanjem vjerodostojnog tumačenja kao što je kazao i Odbor za zakonodavstvo, ali prije toga i Odbor matič…, Odbor za rad i mirovinski sustav i socijalno partnerstvo koji također naglašava da nije osnovan, nije osnovano traženje vjerodostojnog tumačenja budući da radnici koji rade na osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima imaju tzv. beneficirani radni staž i za te radnike može se ili kolektivnim ugovorom ili Pravilnikom o radu ugovoriti i veći broj dana godišnjeg odmora. Dakle Klub HDZ-a se, će podržati mišljenje Odbora za zakonodavstvo koji je kazao da nema nikakve potrebe za vjerodostojnim tumačenjem čl. 77. st. 1. ZOR-a, apropo svega kad govorimo o samom institutu vjerodostojnosti onda treba kazati da se ovdje zaista radi o zakonskoj normi koja je jasna i da u njezinoj primjeni nema osnova za pogrješno tumačenje u praksi, a predmetom vjerodostojnoga tumačenja kao što su kolege pravnici gospodin Mažar i gospođa Jelkovac kazali malo prije mogu biti samo odredbe koje su nejasne i neprecizne i koje se ustvari u praksi ne mogu provesti i kako bi im se dao objektivni smisao. A pristup u davanju ocjena u potrebi vjerodostojnoga tumačenja pojedine zakonske odredbe kao što je već rečeno mora biti restriktivan. Stoga vjerodostojnim tumačenjem zakona ne može se mijenjati zakonska odredba, a za ovakvo tumačenje odredbe Članka 77. stavka 1. ZOR-a bilo ustvari potrebno izmijeniti izmijeniti Zakon o radu. Stoga još jedanput naglašavam da Klub HDZ-a ne podržava inicijativu poštovane gospođe Peović, predmetni prijedlog za davanje vjerodostojnoga tumačenja i da Klub HDZ-a podržava mišljenje i zaključak Odbora za zakonodavstvo odnosno Prijedlog Odluke o nedavanju vjerodostojnog tumačenja Članka 77. stavka 1. Zakona o radu. Hvala vam.

Klub Socijaldemokrata i ja osobno kao socijaldemokrat ćemo se boriti svim legitimnim sredstvima da u najmanju ruku, u najmanju ruku zadržimo sva moguća prava radnika, a ako će to biti moguće i da ih povećamo. I za to ćemo se boriti svim mogućim legitimnim sredstvima. Što to znači? To znači da ukoliko će biti bilo kakvih indicija da je potrebno nešto promijeniti u nekom zakonu, da je potrebno pomoći radnicima donošenjem nekakvih novih propisa, da je potrebno promijeniti postojeće zakone da bi radnicima bilo bolje, da bi imali bolje plaće, da bi imali više godišnjeg odmora, da bi bili više poštivani mi ćemo se potruditi da ti zakoni dođu u proceduru i da ti zakoni budu doneseni u korist našeg radništva. No, međutim nismo za to da se koriste neke metode da se zapravo radništvo i sindikati dovode u zabludu jer ako pogledamo ono što nam je dostupno na internetu, a dostupne su na nam recimo Narodne novine iz 2004. godine, znači Narodne novine iz 2004. godine u kojima je Zakon o radu, tadašnji Zakon o radu koji ima ove iste članke samo nisu isti broj. Znači članak koji je danas je 77., a tada je bio 47. imamo iste stavke. Prema tome, u 20 godina nitko nije rekao da je nešto sporno u tom Članku 77. odnosno tadašnjem Članku 47. ne vidim da su radnici Uljanika zapravo išli u pravom smjeru i da su tražili u pravu, pravi način da ostvare prava što mi je žao jer smatram da se moramo boriti svim političkim sredstvima da to ostvarimo i to je stvar mojega kluba. Ukoliko možemo na bilo koji način pomoći bilo kojim radnicima, bilo kojem sindikatu neka nam se obrati i mi ćemo to napraviti to na način da podnesemo zakonske izmjene i dopune koje će im pomoći ukoliko će to biti moguće. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačne rasprave i prva je gospođa Katarina Peović.

Evo onima koji kažu da bi voljeli pomoći radnicima, evo pomoglo bi da smo protumačili ovaj zakon na način da svako tko ima beneficirani radni staž ima pravo na 5 tjedana godišnjeg. To bi recimo kolega Paviću bilo pomoć radnicima i mi ćemo ići sa tim zakonskim prijedlogom da se potpuno jasno i jednoznačno nakon ove rasprave je sasvim jasno da postoji prostora za tumačenje tog zakona i da HDZ s druge strane ne misli da svako tko ima beneficirani radni staž ima pravo na 5 tjedana odmora, ići ćemo s tim prijedlogom. No, evo ga za ono što je kolegica Majda Burić ovdje tumačila da ima dva kriterija. Znači jedan kriterij je da bi se ostvarilo 5 tjedana godišnjeg, da jedan kriterij je znači definiran u samom članku zakona, a drugi kriterij je izmislila ovdje na licu mjesta odnosno Vlada je izmislila taj kriterij. zato Članak 77. Radnik, Članak 77. stavak 1. i opet ću ga pročitati evo, di tu pište, evo samo da objasnim gdje tu piše da je to povezano sa radnim vremenom odnosno Člankom 64. stavkom 1. i 2., a usput rečeno isto tako da kažem kolegici Burić da lažem kako ona kaže da je drugačije tumačenje Odbora za rad i Vlade pa Odbor za rad tumačeći, pozivajući se na Vladin Članak 64. čak ne navodi prave stavke. Toliko o tome. Znači kaže se cijeli Članak 64. uopće ne spominje stavke 1. i 2. ali nebitno. Dakle, Članak 77. pa sad vi vidite jel se on mora odnositi na beneficirani radni staž koji je ovako isto to definira. Radnik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na godišnji odmor od najmanje 4 tjedna, a maloljetnik i radnik koji radi na poslovima na kojima uz primjernu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti na radu nije moguće zaštiti radnika od štetnih utjecaja u trajanju od najmanje 5 tjedana. Citirala sam vam već članak iz Zakona o beneficiranom radnom stažu, identična rečenica. Drugi stavak, kolektivnim ugovorom sporazum sklopljen između radničkog vijeća i poslodavca pravilnikom o radu ili ugovorom o radu može se utvrditi trajanje godišnjeg odmora duže od najkraćeg propisanog stavkom 1. ovog članka. Na to se Odbor za rad referirao, može. Naravno da se može kolektivnim ugovorima bilo bi super da bude više čak i od 5 tjedana, ali nije to poanta. Poanta je da prvim stavkom se definira tko ima 5 tjedana bez kolektivnog, bez ugovora o radu, bez ičega dodatnog. I tri, radnik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid između dva radna odnosa duži od 8 dana stječe pravo na godišnji odmor određen na način iz stavaka 1. i 2. ovog članka nakon 6 mjeseci neprekidnog radnog odnosa kod tog poslodavca nigdje niti riječi o drugom kriteriju koji je ovdje iznesen, a to je radno vrijeme članak 64. stavak 1. i 2. koji kaže pojednostavljeno: „Radno vrijeme se skraćuje u odnosu na štetnost radnog mjesta itd.“ Ali ono, hajmo bit iskreni i hajmo podvući crtu ljudi koji rade na 40 stupnjeva temperature, koji rade u brodogradilištu, pa i balerine ako hoćete koje imaju beneficirani radni staž, pa i pomorci koji imaju inače i beneficirani radni staž i pet tjedana odmora samo da vas upozorim. Znači njihova struka ima upravo jedno i drugo, i jedno i drugo. Znači svi oni bi trebali imati pet tjedana godišnjeg odmora, to bi bio neki minimum. Stvarno niže od toga ja mislim da ne bi trebali ići, a ovdje smo samo tražili, znači da nam se protumači i radnici su samo molili da dobiju tumačenje zakona koji očito ćemo morati ići mijenjati. replika. **Miloš, Jelena (Možemo!)** Hvala lijepa. Pa evo gospođo Peović, ja smatram da ste vi, prije svega mi je zapravo drago što adresirate temu zaštite na radu. Mislim da imamo premalo takvih tema u Saboru. Druga stvar, mislim da ste prije svega ukazali na jednu političku nelogičnost, a ne toliko zapravo nevjerodostojno tumačenje. Dakle, politička nelogičnost koja se odnosi na to pet tjedana, pravo na pet tjedana godišnjeg odmora imaju po Zakonu o radu oni radnici koje nije moguće zaštititi od štetnog utjecaja na zdravlje, a s druge strane to isto pravo nemaju radnici koji imaju beneficirani radni staž, a koji zapravo po samoj definiciji rade na poslovima koji su štetni za zdravlje. To je dakle jedna politička nelogičnost i ja mislim da je to pitanje izmjena možda budućeg zakona da se utvrdi zašto je tome tako i naravno imate pravo tražiti, dakle vjerodostojno tumačenje kao i svi drugi. I zadnje što se tiče kolektivnih ugovora a to je sporazum između radnika i poslodavaca i zapravo ne bismo se trebali uopće baviti tom razinom. To su prava povrh, dakle minimalnih, zakonom uvjetovanih prava. Hvala. (RF)** Da, apsolutno se slažem. Znači kolektivni ugovori ne možemo se pozivati na to da se radnici pojednostavljeno rečeno moraju izboriti za pet tjedana. Zakon mora biti jednoznačan, a što se tiče toga da evo ja pozivam sada i ovdje i već nekoliko kolega je to sa mnom i raspravilo da idemo u izmjene i dopune Zakona o radu upravo u ovom članku 77. Ali moram reći da je pored izmjena i dopuna zakona, koje hajmo bit iskreni mi ćemo ih donijeti ovdje i HDZ će ih odbiti, znači rezultat je isti. Vjerodostojno tumačenje što su tražili radnici sasvim legitimno iz perspektive samog Poslovnika ovog Sabora nikad se nije koristilo usput da kažem u ovom sazivu Sabora. Ovo je prvi put da netko netko dolazi sa vjerodostojnim tumačenjem. Znači nije da se taj institut koristi ne znam kako obijesno, a kažem čini mi se da je nešto konkretnije od niza rasprava koje se ovdje vode je isto upozorio zapravo na ono što je problematično. Apsolutno se slažem da oni koji imaju beneficirani radni staž pa trebali bi imati pet tjedana godišnjeg odmora. Poštovana zastupnice nisam imao namjeru replicirati, ali s obzirom da ste me prozvali evo samo da vam neke stvari malo približim. Kao što sam rekao mi kao Socijaldemokrati i ja osobno sam stvarno stava da moramo pomoći radnicima. Trebamo čuvati njihova prava, da trebamo ta prava povećavati itd. itd. i da se za to trebamo boriti svim mogućim legitimnim sredstvima. E sad, što ste rekli bilo bi dobro da smo donijeli odluku da se kreće u tumačenje tog članka zakona na odboru. Vi u momentu kad ste podnijeli zahtjev, odnosno vi ste rekli zapravo da su taj zahtjev podnijeli radnici a ne vi. Znači trebali ste radnicima reći da će to biti odbijeno 99%. Zašto? Zato što se zna tko u odboru ima većinu, prema tome niste mogli očekivati da će to proći. Jeste toga svjesni? Pretpostavljam da jeste. I na jednom odboru i na drugom odboru i na trećem odboru. Katarina (RF)** Hvala. Kolega Paviću nisam uistinu vas željela baš prozivati, ali baš kad sad inzistirate hoću jer naravno da mi svaki put kad izmjene i dopune zakona donosimo ili vjerodostojno tumačenje, bilo šta naravno da očekujem da će HDZ dati negativno mišljenje, pa i u sociopatskim situacijama u kojima se traži da se roditeljima umrlog djeteta, da ih se ne tjera na tržište rada. Ali naš je posao ovdje da mi to radimo bez obzira na rezultate i da ukazujemo šta tko misli o kojem pitanju, a upravo ovo pitanje je pokazalo da je Odbor za rad donio mišljenje da se radnike treba uputiti na kolektivno pregovaranje. To je potpuno neprihvatljivo. Znači Zakon o radu je minimum koji propisuje imamo li pet tjedana ili nemamo pet tjedana, a to da pozivate radnike da se idu izboriti za svoje pravo, da se uopće ne odnosi ništa na Zakon o radu to je potpuno neprihvatljivo. **Radin, Furio Poštovani predsjedavajući povrijeđen je članak 238. Ja ne razumijem vas gospođo Peović, pa vi ste članica Odbora za rad i vi kažete vi ste. Ne nismo, pa vi ste isto sa nama.

moramo ono, moram reagirati. 238. znači ja sam da, ja sam članica tog Odbora za rad kojeg ste vi predsjednik ja sam glasala protiv onog što ste donijeli kao odluku. Nisam je niti sastavila, već ste sastavili vi, a glasala sam ono baš jako protiv te odluke. Naravno i ovdje mora ići opomena jer je odgovor na repliku, znači isto replika. Preporučujem knjigu „Sukob na ljevici“. s imenom i prezimenom)** Zahvaljujem. A ne bih ja ovo rekla da je sukob na ljevici. Ja mislim da mi ovdje diskutiramo i o procesnim i o materijalnim aspektima jednog bitnog pitanja. Dakle, malo prije smo govorili o tome da se institut vjerodostojnog tumačenja nekog zakona doista ne zloupotrebljava u smislu nekog, ne posežemo za njim često, postoje za to i opravdani razlozi i da tu ste u pravu taj institut se zapravo ne zlorabi za razliku od svih ostalih, ali ono što HDZ zlorabi on uvijek zlorabi svoju poziciju kada je na vlasti, pa onda možemo očekivati kako će proći oporbene inicijative, kako će proći zahtjevi za izmjenama zakona, čak i u sociopatskim situacijama kao što su to bile one naknade roditeljima koji su ostali bez djece s invaliditetom. Što zapravo želim poručiti? Mislim da bi i ovdje posezanjem za institutom vjerodostojnog tumačenja koji na neki način zaobilazi činjenicu da neke stvari u zakonu nisu dobro riješene ponovno dali neprimjereno veliku moć tom istom HDZ-u koji je pokazao na koji način štiti radnička, ali i sva druga prava, dakle možda je put taj koji nije u ovom slučaju najsretnije odabran. **Radin, Furio Pa mene to čudi kolegice Orešković da vi imate takav stav zato što isto bi se moglo reć i za prijedlog kolegice Anke Mrak-Taritaš, mi smo svi znali da će HDZ glasat protiv, mislim to je nažalost igra na koju smo pristali. Vjerodostojno tumačenje zakona je ovdje poslužilo kao prvi korak da se uopće razumije da HDZ uopće ne misli da bi se radnicima koji imaju beneficirani radni staž trebalo dat peti tjedan godišnjeg odmora što moram priznati da su zapravo radnici naivno vjerovali, a ja isto nisam baš mislila da, da je to isključeno, da bi možda mogli dobit pozitivan odgovor na to, možda je to naivnost, ali stvarno ako imate Zakon o beneficiranom radnom stažu koji identično definira čl. 77. pet godina, čovjek bi očekivao da to bude tako protumačeno, ali uistinu ne vidim problem u tome da se o bilo čemu ovdje raspravlja i mislim da je dobro i da radnici stvarno, pogotovo ZOR koji je stvarno pisan pitijskim jezikom i vjerujte mi u samim sudskim procesima je nevjerojatno…/Upadica Radin: Hvala lijepa, nemate više replika, hvala. Sada je na redu g. Željko Pavić također pojedinačna rasprava, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Ja sam ovdje malo u nezahvalnoj ulozi danas jer sam i predstavnik Kluba Socijaldemokrata i predsjednik sam Odbora za rad koji je evo donio onu odluku koju kolegica Peović spominje i ovdje sam zastupnik ispred Socijaldemokrata koji ima i svoje stavove i svoja razmišljanja koje sam jasno iznio i na sjednici i mogu evo, mogu ih ovdje ponoviti ukoliko ću imati vremena. No radi se o tome da sam zapravo bio nekoliko puta pa neću reći ovoga lažno, ali ne znam uopće koji izraz da upotrijebim, a da kolegicu ne uvrijedim, zapravo došla je na odbor i nije rekla istinu o onome što se dešava na Odboru za rad jer ja na Odboru za rad, za, za javnost da bude jasno svima, nisam tumačio ono što je bilo vama rečeno da sam ja pogrešno tumačio tumačenje Vlade. Dakle ja kao predsjednik odbora apsolutno nisam radio nikakvo tumačenje nego sam zamolio tajnika koji je u ime Vlade pisao to tumačenje, a pisao ga je za Odbor za zakonodavstvo s obzirom da nisu dužni Odboru Odboru za rad podnijeti to izvješće, zamolio sam tajnika koji je bio prisutan na toj sjednici zbog druge točke da nam objasni kako i u kojem smjeru je išla rasprava na Vladi i zapravo koja je, koje je mišljenje Vlade. To je bilo sve što smo mi tražili na odboru, ono što sam ja rekao na Odboru za rad, dakle apsolutno nisam, nisam tumačio ništa što je Vlada rekla, a niti sam išao sa svojim komentarima kontra prijedloga i zahtjeva kolegice Peović, to može ona i potvrditi, ima ona, ona je snimala to sa mobitelom, ona je snimala, ima snimke, pa može to, te se snimke mogu i pogledati ukoliko je potrebno. Nadalje, e sad ću malo govoriti kao ja osobno. Rekao sam već prije i opet ću ponoviti. Borba za radnike, borba za radnička prava uvijek za to, povećanje radničkih prava uvijek za to, pomoć radnicima uvijek za to.

oboje roditelji radnici i ja sam kasnije radio u poduzećima i da bi nam bilo jasno šta zapravo piše u tom zakonu, da bi bilo jasno što se zapravo dešava sa tim radnicima koji imaju otežane uvjete rada, što se zapravo dešava sa tim satima kad im se smanjuje radno vrijeme, trebate biti u tim poduzećima, ja sam bio u tim poduzećima. Kad se, kad je došao ovaj prijedlog od kolegice Peović na moj stol ja sam kontaktirao poduzeća u kojima postoje otežani uvjeti rada. Konkretno razgovarao sam sa, sa zaposlenicima u straži, staklani gdje imaju otežane uvjete rada, razgovarao sam sa serviserima koji rade u toj tvornici, koji rade na visokim temperaturama i isto imaju zahtjeve i uvjete i probleme kakve imaju i u Uljaniku. Prema tome, nisam nijedan stav zauzeo napamet, nisam nijedan stav iznio, a da prije to nije bilo dobro pročitano i da nemam za to argumente. I ono što mi je bilo posebno indikativno je to što kad sam tražio dokumentaciju ZOR-a pronašao sam ZOR iz 2004.g., znači u Narodnim Novinama nisam pronašao ovoga starijih verzija, mislim da je, a mislim da su ti članci zakona još iz zakona iz '95.g., ali ja sam našao u Narodnim Novinama iz 2004.g., znači tada su to bili čl. 47. odnosno to je bio čl. 47. sa nekoliko stavaka, danas je to čl. 77. u našem zakonu koji su identični, znači dosada nije nitko imao nikakav, nekakvu primjedbu na te točke, zbog toga sam privatno zauzeo stav koji sam zauzeo i mislim da ne trebam posebno tumačiti da ukoliko želimo stvarno pomoći radnicima onda im moramo pomoći na način da to bude stvarno efikasno i slažem se s vama kolegice Peović, vjerojatno će većinu od toga što mi predložimo većina u saboru to odbiti međutim, ukoliko su prijedlozi onda se o njima mora raspravljati, pa ćemo onda čuti točno koji su stavovi i vidjet ćemo tko, tko je s kim i tko na koju stranu vuče. Hvala. Hvala. Gospođa Vukovac, prva replika. određenog ograničavanja demokracije u RH, pa onda svjedočimo i vi ste svjedok tome da ne dobivamo odgovore na naša postavljena zastupnička pitanja bez ikakvog obrazloženja iako je to zapravo kršenje samog Poslovnika, svjedočimo vrijeđanjima razno raznih čak na osobnoj razini na aktualnom satu kada se trebaju postavljati pitanja i izostaju odgovori, ali još gora je situacija kada donosimo zakone bez propisane procedure i onda imate primjerice savjetovanja koja se raspisuju ljeti kada nitko se ne bavi uopće internetom ili imate onakva e-savjetovanja u kojima ne možete komentirati pojedini članak. Zar ne mislite da bi ovo tumačenje išlo onda u tom smjeru? Opet u smjeru ograničavanja demokracije umjesto da smo dali odgovor kakav takav pa neke stvari razjasnili i time. Zahvaljujem se. Hvala. problemi koje imamo na aktualnom satu kad smo vrijeđani od strane premijera i od strane pojedinih ministara i problemi koji su zbog toga što ne dobivamo odgovore na vrijeme. Recimo meni su odgovori došli nakon 5 i pol mjeseci neki mi nisu došli niti nakon 5 i pol mjeseci koje sam postavio Vladi i ministrima. Prema tome znamo svi što je i kako je, prošli put se ovdje zlorabio i Poslovnik pa je se pokazalo zapravo da nije to bilo dobro itd., itd. Imamo stvarno tih problema, ali gledajte moramo biti svjesni da ukoliko ćemo udovoljavati svima koji nam postavljaju, jer gledajte ja dobivam stotine mailova, stotine mailove i kad bi sve te mailove usmjerio prema, u saborsku proceduru kud bismo došli. Moramo vidjeti što je zapravo razumno, što možemo napraviti, što ima smisla, što nema smisla. Moramo mi sami biti filter. Moramo razgovarati sa pravnicima, moramo razgovarati sa sucima, moramo razgovarati sa odvjetnicima da bi nas usmjerili da nam kažu gledaj ovo ima smisla, a ovo nema smisla za staviti u saborsku proceduru da ovdje ne bismo kasnije bili sprječavani da govorimo o stvarima …/Upadica: Hvala./… o kojima moramo govoriti …/Upadica: Hvala. Moram odgovoriti na ono što ste u svojem izlaganju naveli da ja lažem, da vi niste sastavili taj zaključak i niste za njega glasali. Kolega Pavić kako ste glasali? Suzdržano./… Glasali ste suzdržano. Znači niste glasali protiv zaključka Vlade, a još bolje od svega kažete ovdje, a to je zapravo i mimo Poslovnika da vas samo upozorim da ste pitali Vladu da vam pomogne u sastavljanju mišljenja. Pa predsjednik Odbora za rad mora autonomno i uz kombinaciju znači u raspravi sa drugim članovima odbora donijeti svoje mišljenje o tumačenju, a ne da predsjednik odbora pita Vladu koje je njegovo mišljenje i da sastavlja mišljenje Odbora za rad na temelju mišljenja Vlade. Inače u Poslovniku stoji da odvojeno Vlada daje svoje mišljenje, odvojeno Odbor za rad, pa to je i tako da bi vidjeli jel postoji potreba za vjerodostojnim tumačenjem ili ne postoji. Onda bi bilo jasno da su to toliko različita tumačenja

upozorim nemojmo upotrijebiti teške riječi mogu, ne vi, ne vi, kao lažeš ili lažete jel da ili, tako je lijepo reći ne slažem se s vama jel da, mislim tako je lijepo reći, a kažete istu stvar jel da? …/Upadica se ne razumije./… Ako je već ovo se pretvorilo u raspravu samo da kažem ja nisam rekla nikom da laže./… Čujte ne, ne, ne, nećemo, nećemo dozvolit okrugli stol, ali međutim ovaj nemojmo upotrijebiti, vi ste shvatili što hoću reći jel da, dobro. Molim, shvatili ste, niste shvatili? Ne, ne, niste vi, ne, ne, nije se odnosilo na vas u ovom slučaju. Odgovor izvolite. Vrijeme mi je isteklo, nešto teče. Dakle, kolegice Peović ako ste bili ja sam rekao ne znam uopće koji bi izraz upotrijebio da vas ne uvrijedim jer ste zapravo tamo izrekli neistinu. I sad ste opet izrekli neistinu jer ja nisam glasao za ono što je Vlada tumačila nego sam glasao za ono što ste vi dali prijedlog. I ja sam za vaš prijedlog bio suzdržan, a ne za tumačenje Vlade. Prosim vas lijepo dajte se malo skoncentrirajte. Prema tome, tumačite krivo, iznosite krive činjenice i nakon toga stvarate frku i paniku tamo gdje ne treba. I onda ispada sukob na ljevici, nije sukob na ljevici nego sukob sa vama osobno. Prema tome, to nije dobro. Maloprije ste to rekli da sam ja glasao za tumačenje Vlade. Nisam. Rekli ste preslušajte si snimku. Eto. Evo tu vam i kolege tvrde isto što i ja. Prema tome kolegice Peović treba se malo skoncentrirati, to ste rekli. Prema tome nemojte takve staviti, stvari stavljati meni u usta, polako. Zahvaljujem. Mislim da smo svi ovdje dovoljno zreli i dovoljno politički iskusni da možemo razlučiti bitno od nebitnog. Bez obzira je li riječ o vjerodostojnom tumačenju ili o eventualnom danas sutra prijedlogu izmjena i dopuna zakona tema je, za početak to da se o nečemu raspravlja što smatram da je bitno pitanje. Trebaju li radnici koji imaju otežane uvjete rada i beneficirani radni staž ujedno i istovremeno bez dodatnih kriterija koji se kumulativno moraju ispuniti dobiti i 5 dana godišnjeg. Evo, recimo da bismo se mogli od ove proceduralne rasprave fokusirati na tu temu, pa kad već znamo kakav će biti ishod ove rasprave, makar poslati poruku jesmo li za to ili nismo, a onda ćemo vidjeti kakva su trenutno zakonodavna rješenja i što to točno u njima treba mijenjati. Evo, možemo li preusmjeriti raspravu u tom tonu? **Radin, Naravno da možemo i zahvaljujem. Ja sam to pokušao napraviti i u svojoj raspravi u jednom dijelu, međutim, ne znam da li se to shvatilo ili se to nije shvatilo, opet išla je rasprava u drugom smjeru. Radi se o tome da ukoliko dođe prijedlog, vjerojatno ćemo ga i mi napisati kao Klub socijaldemokrata, ukoliko ne dođe prijedlog od druge strane, mi ćemo prijedlog da se zakon promijeni u tom dijelu, sigurno podržati. Da se povećaju prava radnika. Hoće li to podržati većina u Saboru, to ne znamo, ali ćemo onda o tome raspraviti i jasno ćemo staviti stvari na svoje mjesto i znat ćemo tko koju stranu drži. I znat ćemo tko tkoje stavove podržava. Prema tome, za nas tu uopće nije sporno kao socijaldemokrate niti je sporno za mene osobno kao socijaldemokrata. A niti je to sporno za mene kao predsjednika Odbora za rad. Ako trebaju radnici nekakva prava ostvariti, sigurno smo tu da im pomognemo, da ta prava ostvare. Ali moramo pronaći mehanizam da im omogućimo da se ta prava ostvare. Bez mehanizma, legalnog mehanizma, bez normalnog pristupa ne možemo to riješiti. **Radin, Furio Hvala. A mislim da je tu potrebno različiti par stvari. Prva stvar, vjerodostojno tumačenje zakona. Svaka zastupnica i zastupnik ima pravo prema Poslovniku tražiti vjerodostojno tumačenje, ako smatra da nešto u praksi nije jasno. Druga stvar je naravno, da se to ne zloupotrebljava i nadam se da svi kao zastupnice i zastupnici imamo tu svijest i tu odgovornost da to ne radimo. Druga stvar je političko pitanje i sadržajno koje smatramo da Odbor za rad treba zaista razmotriti i vidjeti da li treba predložiti odnosno krenuti u nekakve prijedloge zakona, a to je zašto radnici koji imaju beneficirani radni staž, koji sam po sebi definiran kao opasan, odnosno štetan za zdravlje, nemaju to pravo na godišnji odmor. To mislim da je pitanje koje treba, kojem treba sadržajno pristupiti, kojim se treba baviti Odbor za rad. Ono što zamjeram Odboru za rad i glasala sam

Dakle, poštovane zastupnice Miloš, vi znate i sami, bili ste, ako ste bili na odboru, znate da to nisam napravio ja, to su bili prijedlozi, to su bili prijedlozi ljudi koji su dugogodišnji sindikalisti. Znate tko je to predložio, prema tome, nema to veze sa mnom osobno. Međutim, ušlo je u zapisnik kao takvo, prema tome, ne možemo protiv toga jer to je bilo na Odboru za rad. Nadalje, slažem se s vama što ste rekli, ovoga, trebamo omogućiti da se i tumači zakon, odnosno tumačenja ako je nešto nedorečeno, ako nešto nije jasno, ako čitate malo regulativu na internetu, a vjerujem da čitate, onda ste našli vjerojatno ispod čl. 77 dole imaju i sudski, sudska rješenja. Prema tome, dolje ne postoji nijedno što, nijedno tumačenje od strane sudova da bi bilo sporno nešto sa čl. 77 do sada, znači u proteklih 20 i nešto godina.

Izvolite. Zahvaljujem. Prvo ću se osvrnuti na nešto što je možda netko tko je gledao ovu raspravu mogao steći kao dojam, a to je da je bačena kost tu među desno, odnosno pardon, centar-nalijevo opciju pa da se mi sad tu između sebe svađamo, stvaramo sukob između nas, a da HDZ nad svima nama u toj situaciji likuje pa evo, možda moj neki osvrt na takav dojam, voljela bih da se to tako ne protumači. Da je HS nekakav normalni parlament, onda bismo ovakvu debatu žustru, pa čak i između sebe možda imali i češće, ali mi smo navikli i formatirali smo čitavu javnost pa i sami sebe, da je ovdje bitno samo koliko je ruku s jedne strane, koliko je ruku s druge i moraju biti unisoni tonovi jer ne d'o Bog da neko nešto pokuša argumentirati i iz nekog drugog kuta. ajmo ovo smatrati kao nekakvom malom debatnom školom u dobroj namjeri. Ja vjerujem, doista vjerujem, čak i liberalni klubovi koji imaju nešto malo fleksibilniji odnos prema radnim pravima da nisu protiv toga ga se poveća razina pravne sigurnosti i pravne jasnoće za sve one radnike koji imaju otežane uvjete, koji imaju beneficirani radni staž, a neka pitanja u zakonu nisu dovoljno dobro riješena. E sad, što se tiče same procedure i vjerodostojnog tumačenja, ja još uvijek više vjerujem sudovima uz sve probleme koji postoje u hrvatskom pravosuđu, pa tako i problem i neujednačene sudske prakse, ali još uvijek pravosuđu više vjerujem nego što vjerujem HDZ-u. I kada bi se ovdje dalo jedno vjerodostojno tumačenje, dakle čak i kada vladajući to ne bi odbili nego bi se upustili u davanje vjerodostojnog tumačenja, uvjerena sam da bi ono bilo na štetu prava radnika. Pa u tom kontekstu, čini mi se da je i bolje da i nadalje suci, suci, a među sucima imamo iskusne, kvalitetne, požrtvovne i poštene, još uvijek ih ima i nadam se da ih sve skupa nećemo našom retorikom otjerati, da i oni dignu ruke i kažu šta im to u životu treba, dakle, tamo gdje su ispunjena dva kumulativna uvjeta, neovisno o tome postoji li kolektivni sporazum ili ne, on može samo nadograditi postojeća prava, ali ne može ići manje od onoga što radnicima jamči zakon, tamo bi se i ovo pravo koje je sad tu postalo sporno, dakle tih 5 dodatnih dana godišnjeg odmora, trebalo, moglo i moralo usvojiti. Ako postoje problemi u sudskoj praksi koji nisu uspjeli se riješiti putem podnošenja pravnih lijekova i putem nekakvih radnji vrhovnog suda koji zbog toga i postoje, onda možemo ponovno preotvoriti ovu raspravu. A sad za kraj samo bi htjela reći da načelno ja se ne moram uvijek složiti sa kolegicom Katarinom Peović, kao što se vrlo često ne, ne slažem i sa mnogima od vas i vrlo oštro kažem kada se ne slažem, zbog čega je tome tako, ali ono što stvarno podržavam i što iskreno i duboko cijenim, cijenim tu autentičnost u zastupanju prava i interesa jedne grupacije i neovisno o tome kako će cijela ova rasprava završiti i kako će proći glasanje, kakav će to dojam ostaviti na sve one koji nas slušaju, mislim da smo ipak jedno pitanje, jedno bitno pitanje za kategoriju radnika o kojoj vi govorite ipak malo to stavili na, na svjetlo dana i mislim da se ipak iskristaliziralo da među centar naljevo političkom scenom ne postoje prijepori u smislu sadržaja, u smislu protivljenja tome da se tih 5 dana godišnjeg odmora u nekoj budućoj zakonodavnoj aktivnosti osigura i omogući, tako da evo u tom, u tom smislu mogu samo reći da inicijativa i pokušaj da se o ovom raspravlja nije bio loš, vjerodostojno tumačenje koje onda može ići i na štetu prava

vjerodostojno tumačenje propisa. Moje pitanje je zapravo odnosno komentar više vezan uz kolektivne ugovore. Dakle i sama sam na Odboru za rad govorila da nema potrebe da se stavlja pitanje kolektivnih ugovora kao pitanje sporazuma radnika i poslodavaca kojim se mogu bolje urediti i više urediti neka prava negoli što je to ZOR-om. Gospodin Hrelja kojeg je spomenuo

Dakle kolektivni ugovor bi trebao biti nadopuna ZOR-u i ugovoru o radu i jamčiti nekakva dodatna prava, dakle donijeti nešto novo, nešto više, neki nadstandard, ne bi li to trebala biti temeljna svrha postojanja kolektivnih ugovora i osim toga sama procedura njihovog donošenja daje mogućnost odnosno kompenzira situaciju u kojoj je radnik kao slabija strana u tom ugovornom odnosu kad se više radnika udruži i kad zajedno pregovaraju naprosto se ravnoteža pregovaračke moći nekako bolje uspostavlja, način, ni na koji način ne može umanjiti ona prava koja jamči zakon koja se kolektivnim ugovorima i ugovorima o radu ne mogu smanjiti. I naprosto u ovakvoj jednoj poprilično zbrkanoj, pravno zbrkanoj državi još uvijek sudovi imaju mogućnost protumačiti ova dva kriterija i protumačiti ih na način da zaštite radnika tamo gdje elemenata za ta dva kumulativna uvjeta postoje i to je još uvijek bolje nego dati HDZ-u pravo da to sve skupa svojim vjerodostojnim tumačenjem derogira. Pa da, osvrnut ću se na ovom vašem da je možda nespretno tražiti vjerodostojno tumačenje od onih koji su anti radnički nastrojeni. Ja se s vama slažem da ćemo dobit uvijek negativni odgovor, ali to bismo mogli onda postaviti na svaki zakon koji smo mi ovdje donijeli. Znači kad je kolegica Anka Mrak tražila da se roditeljima kojima je umrlo dijete omogući da ne idu na tržište rada mi smo znali da ćemo dobit negativan odgovor. Drugim riječima, ja vas želim upozoriti da negativan odgovor bi bio nekakav odgovor i mi moramo inzistirati na procedurama, pa bile one i negativne po radnike da bismo znali što moramo mijenjati. Vi ste sami rekli da je ovo, zarobljene su institucije države, da je HDZ, to je vaš izraz, zarobio institucije…/Upadica: Oteo/…oteo, tako je, institucije države. Mi na to ne smijemo pristati i mislim da vi na to ne pristajete, tako da tražit vjerodostojno tumačenje koje postoji u poslovniku je apsolutno prihvatljivo bez obzira koji je odgovor HDZ-a. Drugi korak je idemo u mijenjanje zakona, opet nam neće proć, ali radnicima na terenu

Hvala lijepo predsjedavajući. Pa kolegica Peović je povrijedila čl. 238., rekla je da smo anti radnički nastrojeni. Ja ne znam da li je ona bila u ovome saboru prilikom donošenja ZOR-a kojeg su pozdravili i sindikati i sva stručna javnost i kojim smo riješili i pitanje ugovora na određeno vrijeme i pitanje ugovora za stalne sezonske radnike i pitanje dodatnoga rada i pitanje plaće, da ne pričam o porastu i plaća i svega u ovome mandatu, prema tome ako je i od vas stvarno je previše, hvala. (Stranka s imenom i prezimenom)** Sudeći po tome koji je broj radnika u javnom sektoru, u zdravstvu, u pravosuđu, u sustavu obrazovanja, svima njima je država poslodavac i s obzirom da svi ti ljudi govore da su potplaćeni, što i jesu, evo imamo danas slučaj štrajka jednog suca, govori o tome da je država, a država trenutno, barem HDZ se poistovjećuje s njom, dakle vi ste najgori poslodavac, pa kad vam se kaže da ste anti radnički nastrojeni eto to nažalost drži vodu i to kažem ja koja sam za liberalizaciju i tržišta rada i tržišta općenito. što se tiče inicijativa, svaka inicijativa u kojoj se jedan društveni problem stavlja pod svjetlo reflektora javnosti je dobra. Što se tiče izmjene zakona, to je jedna stvar, vjerodostojno tumačenje bi možda moglo oduzeti mogućnost sucima da trenutno instrumente koje imaju, koriste u prilog radnika, a možemo .../Upadica: Hvala./... analizirati sudsku praksu pa vidjeti je li tome tako ili ne. (Nezavisni)** Zahvaljujem. Poštovana kolegice Orešković, evo, kolegica Peović je dakle predložila zahtjev, odnosno inicirala, zatražila je vjerodostojno tumačenje onih odredbi koje se, Zakona o radu koji se očito u praksi ili pogrešno ili različito tumače. No, ono što mene zanima, vi ste isto pravnica, da li vi primjećujete da bi zapravo same procedure donošenja zakona trebale biti nešto transparentnije i u skladu sa Zakonom o procjeni učinaka propisa pa se onda ne bi ovakve stvari u praksi događale? Evo, kolega Mažar je maloprije govorio da se prilikom zakona, donošenja ZOR-a donošenja ZOR-a uključilo svu stručnu jasnost. Znate koga su isključili su? .../Upadica: Sindikate./... Isključili su prvenstveno obrtnike, ja bih rekla obrtnike, koji itekako ima jako puno, oni uopće nisu bili dijelom radne skupine, a isto tako moram napomenuti, sam postupak e-Savjetovanja je trajao 15 dana, što je mimo zakona, nisu bili dozvoljeni komentari na pojedinačne članke nego samo oni općeniti komentari, u sred ljeta takav zakon koji ima na tisuće članaka .../Upadica: Hvala./... sve to skupa zapravo je suprotno odredbama Zakona o procjeni učinaka propisa. U potpunosti ste u pravu, slažem se s vama. Evo, nekoliko primjera, a imamo samo jednu minutu. Sjetimo se novog Zakona o socijalnoj skrbi. Cijela struka se digla na noge šta je HDZ rekao, pljunuo na njih sve skupa. Imamo sad u proceduri Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama koji je kriminalan, koji je koruptivan u samim svojim korijenima. Šta HDZ kaže na to sve skupa? Kako ga uopće formatirao taj postupak javnog savjetovanja? Dakle to je sve skupa jedno veliko ništa. Koji je utjecaj našim amandmana, korisnih, konstruktivnih? Pa to smo vidjeli na zakonu o obnovi. Svaki puta smo predlagali dobra rješenja, svaki put je HDZ to naravno, ignorirao, odbio. Sad tek poseže za istim tim našim prijedlozima, sad kad su po pitanju obnove doživjeli i pokazali apsolutni poraz. Dakle to je HDZ. Jednoumlje, jednopartijsko nametanje, rješenja silom koja su nažalost štetna i za pravni poredak i za građane, tako da, dobro je raspravljati, bez obzira kakav će biti ishod jer doći ćemo i mi u poziciju .../Upadica: Hvala./... da možemo donositi zakone, ali onda ćemo se ponašati drugačije .../Upadica: Poštovana zastupnice, evo, dobro da ste malo smirili raspravu, da ste je odveli u drugom smjeru i da ste skrenuli pozornost i na to da bi čak i vjerodostojno tumačenje zakona možda i kasnije onemogućilo sucima da donose drugačije presude, što je zapravo tako. Imao sam još jednu opservaciju, a to je da je HDZ bio ovoga, lukaviji, mogao je i donijeti to tumačenje koje bi onda opet bilo isto pa bismo onda imali još veći problem, pogotovo na sudovima. Tako da, ne želim ulaziti u polemiku sa kolegicom jer jednostavno, evo, imamo očito problem u komunikaciji pa da se to ne razbukta. Nema veze. Ono što vas hoću pitati, ja mislim da bi bilo daleko bolje kad bismo svi zajedno sjeli i u ovom dijelu i u onom dijelu za koji smatramo da nije dobar, konkretno, ZOR, napišemo te izmjene i dopune i damo ga u Sabor, pa kad dođe na red, doći će. Sigurno ne odmah, sad jer znamo tko to stavlja na dnevni red, jer znamo da imamo još i tamo problema, između ostaloga i sa onim platformskim radnicima koje još uvijek nismo riješili, a evo oni se bune i dolaze na Markov trgovačke.

na način da mi između sebe sad počnemo razgovarati o tome kako bismo mi uredili državu da za to dobijemo priliku. Dakle nećemo zakone izglasavati sada, ali, primjerice, reforma izbornog zakonodavstva, reforma teritorijalnog ustroja, sređivanje stanja u pravosuđu, evo, sređivanje radničkih prava. Između sebe možemo početi razmjenjivati ideje, stavove, vrijednosti pa danas-sutra imat ćemo malo čišću situaciju tko kako razmišlja i tko kako diše i time bismo između ostalog ovdje u HS-u sada, sada, ne u kampanji, sada dok je vrijeme, pokazali građanima da je nama stalo i da od HDZ-a možemo bolje.

Hvala lijepo predsjedavajući. Ma evo, prije svega, ne želeći ulaziti u raspravu što regulira Zakon o obrtu, a što ZOR ili o tome što je sve kolegica Orešković ovdje izgovorila, a najmanje o temi koja je točka dnevnoga reda, mogu samo konstatirati da je jako dobro što smo jučer u HS-u raspravljali o Zakonu o mirnom rješavanju sporova s obzirom da je kolegica Orešković preuzela ulogu medijatora oporbe i vidimo da je dobro da i takav zakon imamo, ali da se vratimo temi. Dakle tema je vezano za vjerodostojno tumačenje iz čl. 77 st. 1 ZOR-a koja ju je kolegica Peović zatražila. Vidjeli smo kroz argumentiranu raspravu i od strane svih saborskih zastupnica i zastupnika koji su sudjelovali u njoj i od strane predlagatelja, Odbora za zakonodavstvo, da ustvari i Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, kao i Vlada su dali dakle mišljenje da ne postoji potreba za vjerodostojnim tumačenjem toga stavka i zato mi je žao što su neki pokušali ovu raspravu odvući u smjeru neke političke teme ili nečega, a ne u smjeru onoga što je traženo. Dakle, ovo je pravno pitanje gdje je zatraženo vjerodostojno tumačenje i gdje su dakle svi oni koji su vezani za tu temu, trebali dati svoje mišljenje, da li jednoglasno mišljenje da za to ne postoji potreba. Vidjeli smo da i kroz čl. 77 st. 1, ali i kroz čl. 64 st. 1 i 2 ZOR-a se se propisuje dakle cjelokupna materija, a vezano za to, ali se isto tako i poziva na posebne propise koji propisuju upravo kada se radnici nalaze u tim posebnim uvjetima, pa tako imamo recimo i Zakon o protuminskom djelovanju koji u svojem čl. 52 govori da pirotehničari tijekom radnog vremena na poslovima dopunskog, općeg izvida, tehničkog izvida i razminiranja mogu provesti najviše 5 sati

Dakle bitno je da vezano upravo za te poslove, postoji satnica koje se moraju svi pridržavati, ali je isto tako i bitno napomenuti da radnici koji rade na štetnim poslovima, ali im se radno vrijeme ne skraćuje, ostvaruju dodatne dane godišnjega odmora koji se u pravilu utvrđuju kolektivnim ugovorima i to je ono na što je i Vlada upućivala, dakle da u tim situacijama se taj način rješava upravo u pravilu kolektivnim ugovorima, dakle ništa novo, ništa što se ne primjenjuje inače. I tu je dobro isto reći dakle da upravo uz te ugovorene kriterije uvećanja broja dana godišnjega odmora se ostvaruje i više od 5 tjedana godišnjega odmora. Mislim da je tu situacija vrlo jasna i da je bitno da i oni koji su zatražili vjerodostojno tumačenje, ali i oni koji su gledali raspravu, vide da jednostavno pravni institut koji je zatražen je zatražen u krivome smjeru i da za njemu ne postoji potreba. Ne ulazeći u političke govore koje smo čuli tijekom ove točke dnevnoga reda, tko je za interese radnika, tko je za prava radnika, dakle vrlo činjenično možemo vidjeti i ZOR koji je nedavno donijet i sve drugo što se čini vezano za prava radnika od strane i Vlade RH, ali i ovoga HS-a koji je donio niz zakonodavnih akata, pa i od strane i EU i gdje i gdje možemo vidjeti da stvarno postoji iskrena želja da se, ne samo zaštite radnici, ne samo da im se omogući da da imaju i dostojan i kvalitetan rad, nego da se jednom reformom cjelokupnoga radnoga zakonodavstva, a kao što sam rekao, koje su prepoznali i sindikati koji su sudjelovali u raspravi, kao i Gospodarsko-socijalno vijeće, ide u smjeru zaštite radnika, ne samo u ovim teškim kriznim ekonomskim vremenima, nego i svemu onome što i nove djelatnosti u ovom globalnom i, ja ja bih rekao, internetskom digitalnom svijetu nose sa sobom i zato ćemo sigurno imati prilike raspravljati i o ovoj temi, ali i o drugim temama vezano za prava radnika u drugim točkama i u drugim zakonima koji će biti pred nama, a ovo danas, evo, bitno je zaključiti na ovaj pravni način da jednostavno ne postoji potreba za vjerodostojnim tumačenjem i da to apsolutno ne ide na štetu nikoga. Hvala. Hvala. Gđa Peović, HSS i Radnička fronta. izvolite. Pa evo ja bih samo sumirala za radnike koji ovo gledaju, što mogu očekivati ako u Saboru samo postave pitanje imaju li neko pravo iz zakona ili nemaju. Dobit će odgovor da je to samo postavljanje pitanje već problematično iz ovog ili iz onog razloga, da je stvar potpuno jasna, dobit će uvrede onih koji su se drznuli uopće pitati bilo što, a čak će se i kalkulirati s tim da je možda i kad postaviš pitanje, zapravo odgovor odgovor takav da je bolje da ga nisi ni postavio pa onda da neki mudriji trebaju voditi radničku borbu koju će imati više takta i više procjenjivati što je oportuno za njih, a što nije oportuno. Radnici su prešli tu granicu, kolega Mažar, pozivate se na ove kolektivne pregovore, znači tripartitne gdje ste donijeli prekrasan ZOR, ZOR podsjetit ću, koji je upravo donio nešto što nema niti jedna zemlja u Europi, a to je potpuno amnestiranje od bilo kakve odgovornosti digitalnih platformi u trenutku kada one gube mahom tužbe diljem Europe i radnici dobivaju tužbe i digitalne platforme bivaju proglašene poslodavcem, a sve ono što su do sad radile prikrivenim zapošljavanje, vi ste donijeli zakon koji ne postoji nigdje u EU, koji omogućava da se, a ukoliko postoji agregator aligator na njega prenese ta navodna odgovornost da pa digitalnu platformu nitko ne može tužiti. Genijalan ZOR, stvarno nema što, ali što se tiče teme koja se ovdje postavila koja je toliko uzburkala ove redove. Postavilo se jednostavno pitanje, ukoliko u ZOR, čl. 77 postoji gotovo identična definicija tko ima pravo na 5 tjedana godišnjeg odmora, tko nema, znači onaj tko ima 1 tjedan više godišnjeg odmora je gotovo identično definiran kao radnik koji ima beneficirani radni staž, to je radnik koji radi u štetnim radnim uvjetima, odgovora nema ili je odgovor zapravo u podtekstu onog što je Vlada dala i Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad da zapravo nema, da nema pravo i zato, kolega Mažar, mislim da je ova Vlada antiradnička. Jer, ljudima koji imaju po svemu, znači po svim karakteristikama pravo na beneficirani staž koji se daje zato da bi se zaštitilo čovjeka koji radi u otežanim radnim uvjetima, koji će se često razboliti, koji uistinu se ne može zaštititi na tom svojem radnom mjestu i uistinu dolazi u poziciju da se razboli, da se njemu da jedan tjedan godišnjeg odmora više. To pravo nije mu se niti željelo uskratiti, ali je potpuno jasno iz vašeg odgovora da bi ga uskratili i to od onih koji rade 3 dana u tjednu od tjedna koji inače traje 5 radnih dana, a za neke i 7 radnih dana, za neke 6. Ali, ovdje u HS-u vi radite 3 radna dana onima koji rade teško i koji ugrožavaju svoje zdravlje zapravo niste htjeli reći da zapravo nemaju pravo na dodatnih 5 dana koje vi kumulativno skupine u 3, manje od 3 radna tjedna ovdje, turističkog boravka u HS-u mnogi od vas. Ono što bih htjela upozoriti isto tako da ćemo tražiti i izmjene i dopune Zakona o radu tako da se nedvojbeno utvrdi da radnik koji ima beneficirani radni staž ima pravo i na 5 tjedana majke ti godišnjeg odmora. Pozivam sve u oporbi da nam se pridruže, pa ćemo onda isto vidjeti. Sad se tu neki ono bune zašto se uopće tražilo vjerodostojno tumačenje zakona. Sad ćemo tražiti izmjene i dopune zakona, pa ćemo vidjeti tko je, a tko nije za bijedni jedan tjedan više za radnike. Isto tako moram priznati da bez obzira što neki sumnjaju uopće u institut vjerodostojnog tumačenja zakona da je ova rasprava poprilično uzburkala sa malo ljudstva u ovom tu sabornici duhove, pa i to pokazuje da itekako treba razgovarati o radno-pravnom zakonodavstvu, a moram vam reći da sudovi vrlo često taj pitijski pisani Zakon o radu tumače isključivo na štetu radnika i nije ovo jedino pitanje. Na žalost ne samo da Vlada ne daje pozitivan odgovor na njihova pitanja, nego često i u sudskoj praksi dobivaju nevjerojatne negativne odgovore, pa tako iako u Zakonu radu piše da radnik kojem je istekao ugovor na određeno vrijeme i nije potpisao drugi automatski postane zaposlen na neodređeno vrijeme nikad u praksi nije izvedeno. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Zahvaljujem potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Morat ću se ipak na početku ove rasprave osvrnuti na riječi kolege Mažara nekorektno, neprimjereno, bezobrazno. Ali u duhu velikog vođe koji je još prije samo dva dana kolegici Orešković, a u stvari time i svima nama koji smo se drznuli razmišljati drugačije od njega poručio da možemo otići iz ove zemlje uz prekrasnu poruku aufwiedersehen. Mislim da je u tome što je Plenković prije par dana rekao falilo još samo i raus pa da poruka bude potpuno jasna. Ali vratimo se na ovaj prijedlog. Prvo i osnovno, institut vjerodostojnog tumačenja ima mjesta u hrvatskom pravnom poretku. Prije nekoliko godina kada se mijenjao Poslovnik pokušalo ga se izbaciti između ostalog na našu, na moju intervenciju. On se zadržao zato što bi trebao pomoći određenim segmentima u primjeni prava, u primjeni prava. Autentično tumačenje ili interpretacijski zakon je nešto što doista nemaju sve zemlje. Ali u Hrvatskom pravnom poretku to ima mjesta, a ovo je jedan od tih primjera gdje da dvojba postoji Vlade, iz samog mišljenja Vlade. Proizlazi iz mišljenja Odbora za rad. Ja čitam poštovane kolegice i kolege kao diplomiranom pravniku mi nije jasno smatra li Vlada, Odbor za rad i Odbor za zakonodavstvo da radnik treba imati ovo pravo ili ne treba. Dva puta sam ovo pročitao. Ljudi nije jasno! Jedino približno jasnom stavu što se ovdje može pronaći je zakukuljeno, zamumuljeno rečeno pa kao koristi drugo pravo pa mu onda ne bi trebalo priznati prvo. Od kud to? Pa poštovane kolegice i kolege pravnici koji sjedite u ovom Domu na faksu su nas učili da postoji pravilo koje se zove in favorem laboratoris. Ako su različitim propisima neke stvari za radnike uređene različito koristi se ono što je za radnika najpovoljnije. Pa nije to tako teško za shvatiti za boga miloga. Ako je nešto za radnika povoljnije, onda se primjenjuje to. Ako je odredba Zakona o radu za radnika povoljnija, onda se treba primijeniti ona. I to što se nekome priznaje beneficirani radni staž za posebno otežane uvjete rada koji utječu na njegovo zdravlje, koji utječu na sigurnost obavljanja radnih zadataka ne može značiti da mu se ne može priznati ili ne treba priznati i dodatne dane godišnjeg odmora. Jeste vi svjesni da ljudi koji rade u otežanim uvjetima su već samo zbog toga ne samo ugroženog zdravlja zbog profesionalnih bolesti koje takvi uvjeti mogu izazvati, nego su zbog tih uvjeta dodatno podložni tome da im se dogode ozljede na radu jer su ozljede na radu direktno vezane uz stres koji se događa na radnom mjestu. Što je stres veći to je mogućnost pogotovo ako se rad odvija u opasnim uvjetima to je mogućnost za ozljedu veća. I takav se pritisak, takav se rizik kompenzira s jedne strane beneficiranim radnim stažem doduše ne uvijek, a s druge strane povećanim godišnjim odmorom. Ja doista ne razumijem ako u Zakonu o radu piše jedno, da mi kao Sabor ne možemo stati iza toga i reći to je obveza, to je minimum i od toga ne odstupamo. Kolega piše pročitajte piše i zalažite se za radnike, a ne samo u imenu vaše nazovi stranke. Hvala. Gospođa Dalija Orešković, Centar i GLAS završno. Izvolite. E sada kada bi napravili jednu kratku kavu od pet minuta, pa preslušali što je tko rekao, onda biste shvatili da je između pozicije Peđe Grbina i vas i nema tako velike i daleke nepremostive razlike. Jer ono što ste izgovorili, a ja se dobrim dijelom s time slažem pokazuje da danas na današnji dan sa stanjem zakonodavnih odredbi kakve jesu sud još uvijek ima svoju moć, ima svoju vlast, ima svoju ulogu, ima svoju odgovornost da odredbe zakona promijeni onako kako one glase i to u tumačenju in favorem radnika što HDZ sasvim sigurno ovog trena učinio ne bi. A isto tako došli smo i do toga da i Hrvatski sabor kao zakonodavno tijelo ima svoju odgovornost pa u buduće zakonodavna rješenja može napraviti jednostavnijima, pitkijima, čitljivijima i boljima. Dakle, rasprava je u tom smislu postigla svoj cilj. Ali, osvrnut ću se na nešto što smatram da je možda malo problematičnije, a to je da je g. Mažar mene prozvao da sam medijator oporbe. Pa nekako ja baš nikad po svom temperamentu nisam bila u ulozi pomirljive osobe, ali ono što sam danas pokušala napraviti i htjela sam napraviti i htjela sam usmjeriti raspravu na to da dođemo do nekog rješenja i tome bi rasprava u HS-u ubuduće i trebala služiti. Ubuduće, kad neće biti ovakve atmosfere kakvu stvaraju pijuni iz HDZ-ovih redova. I ponovit ću ono što sam već nekoliko puta rekla, na sljedećim parlamentarnim izborima o meni, to će barem biti moja agenda, bit će to bitka, bitka za parlament, za to da HS postane parlament. Ne bitka za saborske fotelje, nego bitka za to da se HS pretvori u jedno bitno drugačije tijelo. Tijelo u kojem će vladati drugačija atmosfera, atmosfera debate i argumentiranih rasprava, atmosfera tijela koje kontrolira Vladu, a i sve ostale državne institucije koje bira. U takvom parlamentu ovdje se neće držati napisani govori, neće niti saborski zastupnici čitati unaprijed pripremljena pitanja ili unaprijed pripremljene difamacije svojih političkih to će naprosto biti situacija koja od strane građanima na sljedećim izborima neće biti honorirana. HS je političko tijelo i sasvim je u redu i primjereno da se da se u HS-u za ovom govornicom drže i politički govori, koja god bila tema, pa onda i tema treba li ovdje posegnuti za autentičnim tumačenjem HS-a ili novim izmjenama zakona. Hvala, na komplimentu. **Radin, Gđa Jelena Miloš, zeleno-lijevi blok. Hvala. Evo u ovoj završnoj riječi osvrnula bi se na neke glavne, glavne elemente rasprave. Prije svega, institut vjerodostojnog tumačenja zakona. Dakle svatko prema Poslovniku HS-a ima pravo, ukoliko uoči dubioznu primjenu u praksi pojedinih stavaka zakona, ima pravo tražiti vjerodostojno tumačenje zakona. To je uostalom i dužnost zastupnica i zastupnika i mislim da se nad time ne bismo trebali zgražati i trebali bi jednostavno ovoj raspravi pristupiti ozbiljno kao što smo to Ne postoji niti jedan zakon, niti jedno zakonodavstvo koje je toliko savršeno da je se u praksi, da je sve u praksi uvijek jasno, niti tako zakonodavstvo koje ne moramo s vremenom mijenjati i unaprjeđivati. Druga stvar, vezano uz nekakve navode da se radi o neslaganju oporbe, mislim da je prilično štetno, ako smatramo konstruktivnu raspravu i temu u kojoj svi zajedno želimo doprinijeti po meni, ovoj važnoj temi koja se tiče između ostalog, zaštite na radu, ali i koja se tiče procedura samog Sabora. Ja smatram zapravo jako vrijednim što su se zastupnici i zastupnici uključili u ovu temu i mislim da zapravo nekorektno da se konstruktivna rasprava na taj način pokušava „zaspinati“, da se smatra nekakvim neslaganjem. Zapravo zahvaljujem svim kolegicama i kolegama koji su se pripremile za raspravu i doprinijele današnjoj temi. Kao što sam rekla i to bi bila treća točka, smatram da smo otvorili važno sadržajno pitanje koje se tiče zaštite na radu i mislim da bi to pitanje Odbor za rad trebao ponovno otvoriti na jednoj od tematskih sjednica i vidjeti da li trebamo pristupiti i i kako pristupiti samim izmjenama zakona, da bude, da se urede prava povoljnije za radnike. Ono što je tu, pogotovo, ono što je tu zapravo realan problem i nelogičnost je da s jedne strane imamo radnike koji koji imaju beneficirani radni staž, sam beneficirani radni staž po definiciji su oni radnici koji rade u teškim uvjetima, u uvjetima štetnima za zdravlje, a s druge strane i nemaju dakle tih prava, to pravo na 5 dodatnih dana godišnjeg odmora. S druge strane, ZOR uređuje da, dakle postoji odredba u kojoj se 5 dana priznaje onim radnicima na mjestima gdje, dakle nije moguće ih zaštiti od štetnog utjecaja za zdravlje. Morate se složiti da su to prilično, prilično slične stvari i stoga mislim da treba pristupiti jednostavno ovoj temi na Odboru za rad i vidjeti što se po tom pitanju može napraviti jer zaista je riječ o nelogičnosti i treba vidjeti kako urediti zapravo povoljnija prava, što mislim da bi trebalo biti svima u interesu. I zadnja stvar na koju sam upozoravala i upozoravala sam na samom Odboru za rad, da se ne stavlja u bilo kakva objašnjenja Odbora za rad, da se nešto može povoljnije urediti kolektivnim ugovorom. Kolektivni ugovor je sporazum radnika i poslodavaca, njime nisu pokriveni, dakle svi radnici i radnici u Hrvatskoj, naročito oni koji rade u privatnom sektoru i ja pozdravljam sklapanja kolektivnih ugovora, njima se uvijek mogu bolje urediti prava, pa i rekla sam, dakle kolektivnim ugovorom se, recimo, može urediti i pravo na četverodnevni radni tjedan pa to nemao u Hrvatskoj. Dakle, nije pitanje što možemo povoljnije urediti kolektivnim ugovorom, slažem se da bi se to trebalo, ali pitanje je zapravo što je zakonski minimum kako ga tumačiti. Dakle, kažem, kolektivni ugovori, u ovom smislu tumačenja zakona, zaista se nisu trebali spominjati, bila sam protiv toga na Odboru, kolega Hrelja je bio za, evo, to je ušlo u tumačenje, ne znam zašto, ali evo, izražavam još jednom svoj stav oko toga. Dakle to je bilo tih 5 točaka i kažem, mislim da treba nastaviti se baviti ovom temom dalje na samom Odboru za rad. Zahvaljujem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Gđa Ružica Vukovac, Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku.

utvrđuje njezino autentično značenje aktom koji ima snagu zakona. Njegova dva bitna, izuzetno bitna obilježja su retroaktivnost i učinak na pendentne postupke. A što to znači? To znači da ukoliko imamo, neminovno ih imamo, to svi znamo, otvorene postupke na sudu, ovakvo, odnosno ovo vjerodostojno tumačenje koje nismo dobili bi moglo pomoći strankama i razrješenju njihovog spora. Međutim, očito im ne želimo pomoći. Međutim, ja bih uz ovo odbijanje tumačenja povezala i sa dnevnim, nazovimo to tako, prisutnim urušavanjem demokratičnosti u našoj zemlji jer moram postaviti pitanje kao zastupnica HS-a, kako kako možemo aktivno i savjesno sukladno čl. 14. Poslovnika obavljati uopće svoju dužnost kada odgovore na naša pisana postavljena pitanja koja su bitna građanima, dakle mi postavljamo pitanja koja su postavili građani nama, ne dobijemo dakle mjesecima, a podsjećam da je čl. 71. Ustava RH navedeno da je Sabor predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti, a na ovaj način očito mu se ograničava, osporava ili sabotira, kako god, naše legitimno pravo odnosno legitimno pravo odnosno legitimno Poslovnik kaže da ako Vlada odnosno član Vlade ne može odgovoriti u roku iz st. 1. ovog članka, dužni su putem predsjednika Sabora izvijestiti zastupnika o razlozima zbog kojih to ne mogu učiniti i vremenu kada će dostaviti odgovor. Ja se pitam da li je itko od nas kojima pitanja stoje mjesecima negdje u ladicama, dobio odgovor u smislu razloga zašto odgovori na pitanja ne stižu u zakonom, odnosno Poslovnikom predviđenom vremenu. Isto tako uz ovu temu moram povezati žurni postupak koji je maltene postao pravilo u ovom visokom domu, pa onda imamo više od 30% svih zakona koje donosimo u toj hitnoj proceduri. Moram reći i ponoviti da je u travnju 2017. g., kasnije, on revidiran i izmijenjen, donesen temeljni zakon o procjeni učinaka propisa koji mu je bio cilj da se prilikom donošenja zakona i podzakonskih akata napravi analiza stanja, zatim poticanje pozitivnog poslovnog okruženja, jačanje vladavine prava, smanjenje troškova provedbe propisa uz istodobno osiguranje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda, osobnih i političkih sloboda i prava te gospodarskih, socijalnih i kulturnih prava, kao i poticanje otvorenosti i transparentnog zakonodavnog postupka uključivanjem javnosti i zainteresirane javnosti u izradu propisa te poticanje suradnje i međuresorne koordinacija središnjih tijela državne uprave u postupku izrade zakona. Zakon jasno, uz ostale akte propisuje proceduru koju koju je potrebno zadovoljiti prilikom donošenja zakona. Čak ću ovdje podsjetiti da je i Ministarstvo gospodarstva svojedobno se obvezalo da će poštivati proceduru donošenja čak i kod podzakonskih akata. Dakle mi imam kršenje procedura kod donošenja samih zakona, a kamoli kod podzakonskih akata koje niti ne znam kada nastaju i kako nastaju i tko ih sve donosi. U čl. 17. zakona se navodi da se izuzetak od provedbe procjene učinaka odnosi na zakone koji se donose radi zaštite interesa RH, žurnog otklanjanja prijeteće opasnosti od nastanka štete ili zaštite osobitog gospodarskog odnosno socijalnog interesa uz detaljno navođenje razloga. Znači to bi jedino i jedino to bi bili razlozi za hitnu međutim, mi i dalje imamo hitnu proceduru kod maltene svakog mogućeg i nemogućeg propisa. Također, podsjećam i da je Ustavni sud RH upozorio da je hitni postupak donošenja zakona postao gotovo pravilo, a ne iznimka, da se zakoni po hitnom postupku donose iznimno kada zahtijevaju interesi obrane ili drugi, osobito opravdani državni razlozi, odnosno samo kada je to nužno radi sprječavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu, ali nažalost očito vladajući nisu te odluke niti pročitali. Zaključujem raspravu i glasat ćemo kada se steknu uvjeti. **Jandroković,

Hvala.